Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Програма за работа на Народното събрание за 17 – 19 юли 2019 г.: „1. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12 юни 2019 г.

Вносител е Министерският съвет на 14 юни 2019 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Вносител е Министерският съвет на 28 юни 2019 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители на13 юни 2019 г. 2019 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители на 12 юни 2019 г. 2019 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител е Министерският съвет на 24 юни 2019 г. Приет е на първо гласуване на 5 юли 2019 г. – точка първа за четвъртък, 18 юли 2019 г. 8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител е Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2019 г.

първа за петък, 19 юли 2019 г. 10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Вносител е Министерският съвет на

министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти; 11.2. Отговори на въпроси и питания.“ Моля, режим на гласуване по така прочетения дневен ред.

състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на: Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по контрол на службите на сигурност и прилагането, използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по енергетика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по правни въпроси, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Комисията по по околната среда и водите, Комисията по земеделието и храните, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по културата и медиите, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект

Разпределен е на Комисията по отбрана и на Комисията по бюджет и финанси. Доклад относно изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание.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

съобщавам на народните представители, че на 16 юли 2019 г. е постъпил Указ № 167 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който с който приетият от Народното събрание на 4 юли 2019 г. Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по бюджет и финанси да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. Съобщения: Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните колективни механизми в Народното събрание е постъпило становище на Фискалния съвет относно Проект на решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по отбрана. отбрана. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Становището е публикувано на интернет страницата на Фискалния съвет. От Сметната палата в Народното събрание е постъпила актуализирана Програма за одитна дейност на Сметната палата за 2019 г., внесена е с писмо, вх. № 924-00-8, от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

НС-02-14 от 9 април 2019 г. от Централната избирателна комисия е получено писмо в Народното събрание, с което се уведомява, че на 5 юли 2019 г. е починал народният представител Снежана Георгиева Дукова, избрана от листата на Политическа партия ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София, на изборите за народни представители на 44-ото народно събрание, предвид на което и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България е обективирана молба ЦИК

Повтаряйте след мен, господин Ципов. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

„1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати. 2. Комисията по културата и медиите представя доклада от проведеното изслушване. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до две минути. 4. Разискванията се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. 6. Когато има няколко кандидати за член на Съвета за електронни медии, гласуването се извършва по азбучен на съответните имена на кандидатите, освен ако Народното събрание не реши друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 8. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях при същите условия. 9. Когато някой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 10. Когато при повторно гласуване по т. 8 и 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове, или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, а той е единствен кандидат, както и в случаите, когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на член на Съвета за електронни медии.“ Давам думата на председателя на Комисията по културата и медиите да ни запознае с Доклада. Господин Рашидов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, моля на основание Раздел V, т. 1 от Процедурните правила за избор на член на Съвета за електронни медии

„На открито заседание, проведено на 11 юли 2019 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по културата и медиите проведе изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии по реда на Раздел IV от приетите от Народното събрание Процедурни правила на 12 юни 2019 г. В Деловодството на Народното събрание са получени две предложения за член на Съвета за електронни медии за: - Галина Жорова Георгиева, предложена от народния представител Вежди Рашидов; - Ия Тодорова Петкова-Гурбалова, предложена от народните представители Драгомир Стойнев, Александър Симов, Иван Ченчев, Нона Йотова и Чавдар Велинов. Председателят на Комисията по културата и медиите господин Вежди Рашидов отбеляза, че към предложенията са представени документите съгласно Раздел I, т. 1 от Процедурните правила кандидатите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността. Съгласно Раздел III от процедурните правила становището на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност

резултат на извършена проверка от администрацията на Народното събрание е установено, че кандидатите не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс. Кандидатурата на Галина Георгиева беше представена от господин Вежди Рашидов. Кандидатурата на Ия Петкова-Гурбалова от името на вносителите беше представена от господин Иван Ченчев. След представянето кандидатите допълниха данни от професионалната си биография и изложиха мотивацията си за заемане на длъжността. Галина Георгиева изтъкна, че кариерата ѝ стартира в Нова телевизия, след което получава покана за развитие в Нова Плюс, един тематичен канал. След това получава квалификация в две от водещите телекомуникационни компании в България и работата ѝ с интернет доставчици, кабелни оператори и медии медии е допринесла да поеме пътя си към ПРОФОН, където работи със Закона за авторското право и сродните му права и Закона за радиото и телевизията. Ия Петкова посочи, че в последните няколко години работи активно с медиите.

е неблагоприятно или създава опасност за тяхното физическо и психическо здраве, както и сигурност на правото за достъп до медийни услуги на групите в риск и други; сътрудничеството следва да бъде тясно свързано с процесите на трансформация на медийната среда. Председателят на Комисията по културата и медиите господин Вежди Рашидов отбеляза, че за кандидатите не са постъпили становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация. По време на обсъждането кандидатите отговориха на поставени въпроси от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Лъчезар Иванов, Нона Йотова, Александър Симов, Велислава Кръстева и Боряна Георгиева. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от Процедурните правила предложените кандидатури за член на Съвета за електронни медии

стопанство – специалност „икономика“. Галина Георгиева е работила в редица медии, телекомуникационни компании, интернет доставчици, кабелни оператори. В момента работи в ПРОФОН – дружество за управление на сродни права. Вярвам, че професионалната ѝ биография е добър атестат за отговорната работа, която се изисква от членовете на Съвета за електронни медии. Вярвам също така, че госпожа Георгиева ще съумее да приложи своя опит в бъдещата си дейност в регулационния орган, който има много отговорности и правомощия.

Благодаря, господин Председател. уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание кандидатурата на Ия Петкова-Гурбалова, която е доктор по социално управление към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по стратегическо управление и бакалавър по стопанско управление, с редица дипломи от придобити допълнителни квалификации, в това число и сертифициран медиатор. Има над 10 години опит в управление на проекти и екипи, а в последните четири години Ия Петкова-Гурбалова ръководи едно от ключовите звена в Националния дворец на културата – конгресен център София ЕАД, направление „Стратегическо развитие, маркетинг, реклама и продуцентска дейност“, реализира водещи културни проекти, както и събития с участието на знакови български и чуждестранни изпълнители, разработва стратегически документи и анализи, познава добре медийния пазар, нормативната уредба, с висока административна икономическа и финансова подготовка е. Освен професионалния опит в сферата на културата и медиите, притежава и съответния икономически опит, включително във водещи финансови институции от световен ранг. В годините Ия Петкова е натрупала значителен обществен и международен авторитет. Придобила е специализации в САЩ и Белгия. Дългогодишен и любим на студентите си преподавател е в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Издигането на кандидатурата на Ия Петкова-Гурбалова е добре обмислена. До този момент професионалната ѝ реализация и биография илюстрират категорична безпристрастност във вземането на решения и прилагането на законовите разпоредби. В своята мотивация по време на изслушването пред Комисията по култура и медии госпожа Петкова постави и защити три приоритета на работата си в регулатора Съвета за електронни медии като гарант на свободата на изразяване; медийният плурализъм и конкурентност на българските медии; промотиране на европейски и български произведения; възможност за увеличаване на културно и образователно съдържание. Второ, сигурност на медийната среда в посока повишаване на медийната грамотност; защита на деца от съдържание, което може да увреди тяхното физическо и психическо здраве и развитие; защита от реч на омразата; внимание към хората с увреждания. Трето, сътрудничество, осмисляне лидерската роля на Съвета за електронни медии като гарант на обществения интерес в контекста на търсене на сътрудничество, диалог, иниация на обществен дебат, на необходими реформи на съвместна работа с институциите, с медиите, с потребителите, с европейските партньори в подкрепа създаването и следването на етични стандарти. Обединени сме в мнението, че работата на Ия Петкова като член на Съвета за електронни медии ще бъде гаранция за висок професионализъм и последователност в прилагането на Закона, а приобщаването на нейния опит и познания към дейността на

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. Има Има ли желаещи за изказване. Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Избира Галина Жорова Георгиева за член на Съвета за

РЕШИ: Избира Ия Тодорова Петкова-Гурбалова за член на Съвета за електронни медии.“

На основание проведените гласувания Народното събрание избира Галина Жорова Георгиева за член на Съвета за електронни медии.

Какъв отрицателен вот ще обявите, господин Симов? а защото забелязахме отново една тенденция – да смажем всяко различно мнение във всеки възможен държавен орган. До момента в СЕМ представителят на парламентарната квота беше от опозицията и това разнообразяваше работата на СЕМ в смисъл, че осигуряваше нормална работа на този орган. В момента мандалото хлопна и отново осигурихме пълна диктатура на единодушието. Повечето от Вас вероятно са гледали, или тези, които са се заинтересували, са видели как беше избран шеф на БНТ – пълно единодушие на някои сили. Сега ще добавят още един глас към тях. И това отново ни показва колко е кошмарна ситуацията с медиите, тъй като органът, който е предназначен да бди за свободата в тях, в момента ще остане напълно единодушен и цензурата тържествува отново. Няма как с гласовете си да подкрепим нещо подобно. Опитахме се да предложим друг друг вариант, една нова, различна гледна точка за медиите. Това не стана. И, повярвайте ми, не на 111-о, скоро ще сме на последно място по свобода на медиите. Благодаря. Заповядайте, уважаеми професор Станилов. Изказвам лично мнение, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, ако повечето от Вас бяха присъствали на изслушването в Комисията по културата и медиите, може би гласуването щеше да бъде друго. Аз зададох на тези две момичета един въпрос. Те не можаха да ми отговорят абсолютно нищо. Те не разбраха какво ги питам. Толкова падна нивото, че аз просто нямам думи да кажа нещо повече. И без това смятам, и пак изразявам лично мнение, че този СЕМ нищо не работи, че нищо не прави, че автоцензурата в България е завладяла всичко. В края на краищата миналия път, когато пак приемахме Доклада в Комисията, господин Рашидов беше там, аз ги запитах защо е така. Те казаха, че им пречи законодателството. Тогава аз казах: чакаме в Комисията Ваши инициативи за законодателството, да заработите по-рационално, да имате резултати, направете ни предложения, ние ще ги припознаем и гласуваме. Нищо подобно. До този момент нищо – гробна тишина! И това гласуване е много показателно. Ако съм обидил някого, се извинявам.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

Той изтъкна, че през 2018 г. БТА навърши 120 години и е една от десетте най-стари агенции в света. В Отчета традиционно се съдържа информация за дейността на Агенцията, ролята на медийния пазар, международните контакти, финансовото състояние, функционирането на Националния пресклуб и мрежата от регионални пресклубове. Агенцията разпространява ежедневно близо 1000 информации и между 2000 и 3000 снимки от страната и света. В България БТА има 31 щатни кореспонденти във всички големи областни центрове и членува във всички международни асоциации на информационните агенции в света, а на някои от тях е член-основател. Генералният директор на БТА отбеляза, че през октомври 2018 г. в Скопие е проведена Четиринадесетата световна среща на българските медии в чужбина под мотото „Медии и памет“.

от тях трансферът от държавния бюджет е 4 852 600 лв. и реализирани собствени приходи от 1 632 000 лв. За същия период са реализирани разходи в размер на 6 853 000 лв. Собствените приходи на Агенцията намаляват приблизително с 8% спрямо 2017 г. В Отчета отново са посочени двата най-сериозни за БТА проблема, които важат и за много агенции по света: нерегламентираното ползване на информация на националната агенция, което се отразява на нейните финансови приходи; и коректното цитиране на източника на информация за клиенти с подписан партньорски договор, което ощетява авторитета и мащаба на Агенцията. След направен годишен анализ на продукцията на БТА и нейната реализация на пазара са изведени два извода, които тя ще продължава да следва: да създава точна и навременна информация, използвайки проверени и авторитетни собствени и чужди източници; да създава нишови, специализирани емисии за отделни целеви групи. По време на обсъждането народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Иван Ченчев изразиха подкрепа за работата на Българската телеграфна агенция и зададоха въпроси, на които генералният директор отговори изчерпателно. След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 13 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме

Колеги, имате думата за изказвания. Господин Атанасов, имате думата.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 Защото като бивш председател на Комисията по културата и медиите още тогава обсъждахме въпроса за един сериозен дисбаланс при разпределението на бюджетните средства за обществени медии. Българската телеграфна агенция, колеги, за сведение разполага – ще използвам грубия израз – със смешните 4 млн. 400 хил. лв. годишен бюджет, като има представителство във всички областни градове. Чест прави на нейния председател Максим Минчев, че откри представителства в Молдова и в Западните покрайнини. Сами се сещате, че това касае нашата национална сигурност и съответно защита на нашите български интереси в тези земи, където живее огромно българско малцинство.

Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Има ли реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, имате думата, господин Ченчев.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 Напомням на залата, че е похвално и друго – няма нито една фалшива новина в Българската телеграфна агенция и мисля, че са получавали немалко награди поради тази причина. Фактът, че се справят с това финансиране е повече от прекрасно и не само това, ами имат и собствени приходи, говори за добрия мениджмънт на Българската телеграфна агенция. И нещо повече – да, разкрити са и регионални офиси почти навсякъде или навсякъде в страната и, разбира се, извън нея, сега предстоят и нови. Така е – въпрос на национална сигурност. Българската телеграфна агенция вече на две изслушвания не иска повече финанси. Но присъединявам към подканата на колегата Атанасов да се помисли от наша страна и в тази посока, защото безспорно Българската телеграфна агенция го заслужава и ние ще подкрепим отчета. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Имате думата, уважаема госпожо Саватева. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами Както стана ясно, Докладът на БТА беше подкрепен с пълно единодушие от Комисията по културата и медиите. Лично мен ме впечатли един факт, който беше изтъкнат и от колегите, и той заслужава уважение. Господин Минчев съобщи пред Комисията, че за изтеклата година в БТА не е направено нито едно опровержение на новина, която е произвела Агенцията. Тя може би ще се стори прекалено положителна, която няма да привлече интерес, но според мен тогава, когато всеки ден говорим за фалшиви новини, трябва да отчетем заслуженото. Действително, един от механизмите, който се използва в Агенцията, е проверка на информацията от два независими източника и това е нещо, което трябва да се насърчава. Що се отнася до финансирането – да, това е тема, която предстои през следващите месеци, когато ще говорим за Бюджет 2020 г., но заедно с това Ви призовавам да отворим и една друга тема и това е темата за ролята на обществените медии – нещо, което няколко пъти се започва и не довеждаме до истинския му край, по-точно до същинското му развитие. Защото трябва да си дадем сметка, че когато говорим – малко по-рано беше отворена и темата за свободата на изразяване, за свободата на информираност, не бива да генерализираме определени класации. Трябва да се опитваме да погледнем анблок на медийната ситуация и да си дадем сметка, че когато говорим за съдържанието на една медия, не даваме мнение и оценка на цялата медийна среда. Защото, ако погледнем отгоре на медийната среда, която е в България, има много проблеми, но заедно с това трябва да отчетем постиженията и диверсификацията на информацията – може да се прочете всичко. Но да се върнем на темата на БТА и на това, че е необходимо да проведем една съществена, задълбочена, с изключително много мнения

Колеги, да поздравим новия Заместник-председател на парламента – за пръв път води заседание.

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията. Със Законопроекта, представен от Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, се цели сроковете за някои извършвани от Българския институт по метрология услуги, да бъдат уредени на ниво закон, тъй като те са със специфичен характер и изискват технологично време, различно от посоченото в чл. 57, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 5а, ал. 3 от Закона за администрацията. Касае се за срока за предоставяне на услуга „765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в това число всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване“, „1297 Първоначална проверка на средствата за измерване“, „1065 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол“ и „446 Метрологична експертиза на средствата за измерване“. Законопроектът е в изпълнение на Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет, което има за цел намаляване на административната тежест. След представяне и обсъждане на Законопроекта

Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.“ Благодаря, господин Кънев. Откривам разискванията по Законопроекта. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам – явно е безспорен. При

От Министерството на икономиката – вече гласувахме за Лъчезар Борисов – заместник-министър, Иван Пенчев – директор на дирекция „Международна контролирана търговия и сигурност“, Наталия Граховска – началник на отдел в дирекция „Международна контролирана търговия и сигурност“, и Мая Стоилова – държавен експерт в дирекция „Международна контролирана търговия и сигурност“. Моля да гласуваме предложението на господин Кънев за допуск

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Със Законопроекта, представен от Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, се цели по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби и ще се осигури прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори, попадащи в обхвата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. По този начин страната ни ще изпълни и ангажиментите си по прилагането на Конвенцията. Въвежда се изискването за полагане на печат върху заявленията и декларациите, които се подават в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката. Предложеният законопроект не води до създаване на нови регулаторни режими. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 16, „против“ – 1, и „въздържал се“ – 3 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Разбирате, че четиримата, които не подкрепихме на първо четене, бяхме от групата на „БСП за България“. Аз гласувах „против“, като първо искам да заявя, че при всички случаи ние и в бъдеще ще подкрепяме всички предложения на българското правителство, които са свързани с повишаване на контрола върху химически вещества, препарати и техни производни, които могат да бъдат с двойно предназначение и които могат да бъдат опасни за българските граждани. Така че по принцип приветстваме опита на Министерството на икономиката да повиши контрола в тази сфера. Но, уважаеми колеги, ние, мисля, постигнахме договореност с представителите на Министерството на икономиката да бъдат извършени корекции в тяхното предложение от следната гледна точка. Първо,

Тоест тук има възможности за корупция, уважаеми колеги, тъй като разликата е 1:10. Ние предлагаме тази разлика да бъде значително по-малка – в противен случай ще има доста, така известни на българската общественост, разговори между проверяващите чиновници и представителите на малките и средни фирми. Второ, тук пише, че могат да бъдат налагани санкции на фирмите – имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 лв. Разликата е от пет пъти. И отново възниква въпросът: кой ще определя тази имуществена санкция; точно каква част и кое имущество от фирмата ще бъде отнето; кой ще определя стойността на имуществото, което ще бъде отнето? Тези неща трябва да бъдат прецизирани. В потвърждение на нашите възражения ще Ви кажа, че ако прочетете становището на Министерския съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“, ще видите, че там пише, първо: „В тази връзка предлагаме да бъде изяснен и посочен конкретният проблем или проблеми, и да се посочат аргументите, които налагат прецизирането на разпоредбите, за които става дума. Нужна е допълнителна информация, която да конкретизира в какво се състоят тези нарушения“ и така нататък. На второ място, от Министерския съвет пишат: „Предоставената информация не отговаря на изискванията съгласно чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието за минимално съдържание на информацията.“.

редактиране на текстовете между първо и второ четене. Очевидно е, че не е добре съгласувано това предложение между Министерския съвет и Министерството на икономиката, тоест не са направени достатъчно консултации, за да може в Народното събрание да влезе текст, който е изчистен. В заключение, уважаеми колеги, ако се направи прецизиране, ако се направят съответните корекции, в това число и по препоръките на експертния орган в Министерския съвет, ние нямаме причини да не подкрепим засилването на контрола и съответно сигурността за българските граждани и фирми. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гечев. Има ли реплики към изказването на господин Гечев? Не виждам. Други изказвания по Законопроекта? Също не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

представители: за 75, против 1, въздържали се 15. Законопроектът е приет. Заповядайте за процедура, господин Кънев. Колеги, Законопроектът е само от два параграфа – мисля, че три дни са абсолютно достатъчни за предложения между първо и второ четене. Второ, да разчитаме, че Министерството и заместник-министърът ще правят тези предложения – няма как да стане. Молбата ми е народните представители, които имат какво да внесат, в рамките на следващите три дни да бъдат така добри да си дадат предложенията за промени между първо и второ четене. Предложението ми е за съкращаване на срока на три дни. Има ли друго предложение? Не виждам. Моля да гласуваме направеното предложение.

„ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 13 юни 2019 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. На заседанието присъстваха: Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, доктор Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Теодора Иванова – главен секретар, и Ваня Кирилова – държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето, Мая Василева – заместник изпълнителен директор, и Диана Петрова – началник-отдел в Агенцията за социално подпомагане. Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. Основната цел, която си поставят вносителите на Законопроекта, е с предлаганите промени в Закона за семейни помощи за деца да се предоставя еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на 10 минимални работни заплати на родители, които са осигурени минимум 24 месеца преди раждането. Освен това, вносителите предлагат и помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за І клас, както е сега, но и за деца от ІІ, ІІІ и ІV клас. Вносителите изхождат от разбирането, че това е възрастта, в която децата бързо растат и най-малкото, с което може държавата да им помогне, е осигуряването на необходимите средства за облекло и обувки за началото на учебната година. За учебната 2018/2019 г. тази еднократна помощ е 250 лв. Допълнителните средства, необходими за тези мерки, ще са около 90 млн. лв. Вносителите на Законопроекта са мотивирани от следните обстоятелства: Бедността и социалното разслоение на българското общество нарастват. Хората, които получават доходи под необходимите за нормален живот спрямо средните български стандарти, достигнаха 71%. В риск от бедност или социално изключване живеят 41% от българските деца – 510 хиляди.

страните в Европейския съюз с най-голямо финансово разслоение на населението, което, вместо да намалява, се увеличава. Делът на работещите бедни достига 10% – 7,2% през 2013 г. Хората на минимална заплата са 470 хиляди – 21% от наетите. С доходи под границата на бедността, която за 2019 г. е 348 лв., живеят над 24% от населението. Съгласно последните данни на Евростат България еднолично оглавява негативната класация за най-високи неравенства в Европейския съюз, измерени чрез коефициента на Джини. И тази негативна тенденция се задълбочава. Цените на основните стоки и услуги, потребявани от обикновените българи, нарастват с по-високи темпове от ръста на доходите. Издръжката на живот става все по-трудна. Близо 2/3 от разходите са за храна, отопление, осветление, транспорт, от което следва, че всяко ново увеличение поставя пред сериозно изпитание значителна част от българските домакинства, независимо че има някакъв ръст на доходите. Населението на България се топи и застарява. През 2018 г. населението на страната намалява с нови 49 995 души. С всяка измината година броят на живородените деца трайно намалява. През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1758 деца, или с 2,7%. Тази ужасяваща статистика изисква спешни, засилени и конкретни мерки за стимулиране на отговорното родителство, подпомагането на деца от семействата с ниски доходи и осигуряване на поне минимални условия за посещаване на училище. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В нея се посочва, че подпомагането на деца за началото на учебната година ще обхване допълнително около 120 хиляди деца от ІІ, ІІІ Относно разходите вносителите посочват, че за предложените в Законопроекта мерки ще са необходими около 90 млн. лв. Тези средства могат да бъдат осигурени в рамките на преизпълнението на бюджета и наличните резерви, без да се променя Законът за държавния бюджет. Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Асоциацията на индустриалния капитал в България и неправителствената организация „Национална мрежа за децата“, както и Протокол от проведено на 25 юни 2019 г. редовно заседание на постоянната Комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Министър Бисер Петков защити становището на Министерството на труда и социалната политика, като подчерта, че по отношение на предложението за промяна при предоставяне на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете следва да се има предвид, че семейните помощи не се дължат само на осигурените лица, а на всички български граждани, които отговарят на условията, установени в Закона за семейни помощи за деца. Семейните помощи за деца се финансират изцяло със средства

на живо дете и се отпуска без доходен тест. Поставянето на условие за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането, за да се получи по-висок размер на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете, е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца. Във връзка с посочения от вносителите мотив за предложенията с оглед подпомагането на деца от семейства с ниски доходи, не става ясно защо именно неосигурените родители се изключват от по-високия размер на помощта. Така както е предложен по-високият размер на помощта само за осигурени родители, се налага изводът, че вносителите считат, че неосигурените родители разполагат с по-високи доходи от осигурените, които получават и съответните обезщетения за майчинство по реда на Кодекса за социално осигуряване. По отношение на второто предложение от Законопроекта – следва да се има предвид целта на еднократната помощ за деца, записани в І клас, а именно да се подкрепи семейството, когато детето за първи път постъпва в училище и започва нов етап от своето развитие, поради което семейството за първи път има разходи за ученик – за тетрадки, училищни пособия и други. С оглед избора на целевата група, на предложението за новата помощ – децата от II до IV клас, следва да се отбележи, че най-голям е делът на учениците, отпадащи от училище в прогимназиалния и гимназиалния етап на образование,

за насърчаване на раждаемостта и за задържане на децата в училище. Стимулирането на раждаемостта се нуждае от комплексен подход и интегрирана система от междусекторни мерки, които да доведат до сигурността,

както и в противоречието на Законопроекта със Закона за публичните финанси. Заместник-министър Деница Сачева представи основните мотиви, с които Министерството на образованието и науката отхвърля Законопроекта. На първо място, тя посочи, че правото на образование е гарантирано в Конституцията и съответно основното и средното образования в държавните и общински училища е безплатно. В момента държавата насърчава както финансирането на училищата, в които има деца от уязвими групи с допълнителни финансови ресурси, така и за първи път има безпрецедентна координация на институциите по отношение подкрепа на семействата на деца, които са от уязвими групи. С изграждането на почти 1100 екипа в цялата страна от учители, социални работници, лекари, полицаи и общински служители, почти 40 хиляди деца са върнати в клас. Направено е синхронизиране със социалното законодателство, така че да се обвърже ходенето на училище с получаването на помощи, включително да се облекчи режимът за получаване на помощи в натура. Най-големият риск от отпадане от образователната система се отбелязва след VII клас, а в класовете от I до IV клас почти няма отпаднали ученици. Ако има разлики в записването, те повечето се дължат на това, че децата пътуват в чужбина. От Националния осигурителен институт имат отношение към Законопроекта в частта му на предлаганата нова ал. 3 на чл. 6. становището се настоява да бъде прецизиран изразът „осигурени лица“, като се уточни за кои осигурителни рискове следва да са осигурени те, за да се възползват от помощта на ал. 1, във връзка с предлаганата нова ал. 3 на чл. 6 от Законопроекта. становището на Държавната агенция за закрила на детето се посочва, че Агенцията не подкрепя Законопроекта и привеждат аргументи за това по всички параграфи на Законопроекта. Агенцията за социално подпомагане не подкрепя Законопроекта с обстойно разписани аргументи по всички негови параграфи. негови параграфи. Асоциацията на индустриалния капитал в България се въздържа от подкрепа както поради принципни съображения, така и от съображения по същество. Национална мрежа за децата оценява положително инициирането на промяна в Закона за семейни помощи за деца в посока разширяване на възможността за покриване на част от разходите в началото на учебната година за семейства с ниски доходи, която да е насочена и към деца от по-горен клас, както и за повишаване на еднократната помощ за раждане на второ и трето дете. В същото време отправят конкретно предложение за разширяване на обхвата на децата и семействата, които биха имали възможността да се ползват от предложената промяна, с обхващане на децата в градинска и задължителна предучилищна възраст.

Посочено е, че еднократната помощ при раждане на дете е право на всяка майка, родила живо дете и помощта не е обвързана с трудовия или осигурителния статус на майката. Семейните помощи се финансират само от държавния бюджет и нямат характер на осигурителни обезщетения по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Въздържане от подкрепа на Законопроекта са изразили представителите на Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тези организации са изразили готовност да участват активно в разработването на политики в подкрепа на семействата, но мерките трябва да бъдат комплексни.

Клавдия Ганчева отбеляза, че от мотивите по първото предложение за предоставяне на еднократна помощ за учениците от II, III и IV клас, не е ясно защо е избрана тази целева група. Според нея съществува явно противопоставяне между учениците от I до IV клас и на тези от V до XII клас. В действителност всички семейства подготвят своите ученици и се нуждаят от необходимите средства от I до XII клас. Това не е основателна причина само тази целева група да бъде подбрана. За тази мярка са необходими според Министерството на финансите 30 млн. лв. годишно, които не са заложени в Програмата за подпомагане на семейства с деца. По второто предложение от Законопроекта има пряка дискриминация по отношение на родителите, които са осигурени в предходните 24 месеца, за които се предлага по-високата помощ и тези, които не са осигурени. За тази мярка според Министерството на финансите са необходими 125 млн. лв. годишно, които не са заложени

които да подпомогнат повече нуждаещи се деца на България. Светлана Ангелова изрази позиция, че няма как чрез социално подпомагане да се решат проблемите с бедността и ранното отпадане на децата от системата на образованието. Социалното подпомагане не може да бъде основен инструмент за борба с бедността и по-пълното обхващане на децата в образователната система. Освен това тя смята, че вносителите са объркали принципите на социалното подпомагане с тези на социалното осигуряването. права на осигурените родители, а социалното подпомагане е право на всеки един български гражданин. Хасан Адемов изрази притеснението си, че Законопроектът, написан по този начин, внася етнически привкус. Ако вносителите са имали намерение да се подпомагат бедните граждани, то би трябвало да стане през Закона за социалното подпомагане. Според доктор Адемов има разминаване между целта на Законопроекта и разписаните текстове. Доктор Калин Поповски коментира, че за реализирането на Законопроекта са необходими около 100 млн. лв., които ще наложат и актуализация на бюджета в средата на бюджетната година и че проблемите на социалното изключване и бедността не могат да се решават със законодателни инициативи на парче. В отговор Георги Гьоков заяви, че наистина става дума за актуализация на държавния бюджет, но ако се очертае воля за подкрепа на Законопроекта, той може да бъде приет, защото сега върви бюджетната процедура за следващата година. Що се отнася до това дали Законопроектът съдържа дискриминационни елементи, господин Гьоков отхвърля такова твърдение, с убеждението, че Законопроектът насърчава единствено и само отговорното родителство. Виолета Желева заяви, че не е съгласна с упреците, че вносителите са се водили само от мотивите за финансово стимулиране. Тя разви разбирането си, че за една добра социална политика е нужна и социална подкрепа, и финансова подкрепа, нужни са и други механизми. дискусията се включи Ваня Григорова – съветник на президента на КТ „Подкрепа“, която заяви, че от организацията подкрепят първата част от Законопроекта, която е за помощ на учениците до IV клас. Тя смята, че такава помощ трябва да има и за предучилищното образование, а първа стъпка би трябвало да бъде отпадането на таксата за посещаване на детска градина за предучилищно образование. По отношение на второто предложение, неподкрепено от КТ „Подкрепа“, Григорова заяви, че го намират за необяснимо, популистко, защото няма никаква връзка между подпомагането, помощите и социалното осигуряване. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 7 гласа

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от госпожа Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 юни 2019 г. На заседанието присъстваха госпожа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, госпожа Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване“ при Министерството на труда и социалната политика, господин Станислав Димов – главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ при Министерството на образованието и науката, и госпожа Мариела Личева – заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител госпожа Весела Лечева, която посочи, че с предлаганите промени в Закона за семейни помощи за деца се предвиждат конкретни мерки, които ще стимулират отговорното родителство и ще подпомогнат семействата с ниски доходи. Вносителите предлагат предоставяне на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на 10 минимални работни заплати, за родители, които са осигурявани минимум 24 месеца преди раждането на детето. Законопроектът предвижда и разширяване на обхвата на еднократна помощ в началото началото на учебната година за учениците от II до IV клас. Очакван резултат при прилагане на предложените текстове е намаляване на дела на ранно отпадналите от образователната система деца. Като източник на финансиране на допълнителните разходи в бюджета вносителите посочват бюджетния излишък, тоест средствата, осигурени в рамките на преизпълнението на бюджета на текущата година, както и налични резерви, без да се променя Законът за държавния бюджет. По Законопроекта в Комисията са постъпили осем становища, както следва: - Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Националният осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето не подкрепят Законопроекта. - Асоциацията на индустриалния капитал споделя част от мотивите на вносителя, но се въздържа от подкрепа. Националната мрежа на децата се отнася положително по предложените изменения, като предлага и разширяване на обхвата на бенефициентите. В хода на заседанието заместник-министър Зорница Русинова изрази отрицателно становище по Законопроекта, като подчерта, че поставянето на условие за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца. Еднократната помощ при раждането на дете по реда на чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца е право на всички майки при раждане на живо дете и се отпуска без

че за периода на задължителното предучилищно и училищно обучение се предоставят месечни семейни помощи, както и че предлаганата нова редакция на ал. 6

В последвалата дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова и Иван Ченчев. Господин Ченчев подкрепи предложените изменения и допълнения. Госпожа Ангелова изрази несъгласие с мотивите на Законопроекта, като подчерта, че предложените в Законопроекта изменения и допълнения не могат да бъдат инструмент в борбата с демографската В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с „5 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ 11 гласа Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Първо, искам да благодаря за възможността преди първо гласуване да представя пред народното представителство внесения на 13 юни 2019 г. от Корнелия Нинова и група народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Искам да Ви кажа, че на практика като вносител на Законопроекта е почти цялата парламентарна група на „БСП за България“, а с предлаганите промени в Закона за семейните помощи за деца се предвижда предоставяне на еднократна помощ за всяко второ и трето новородено дете в размер на десет минимални работни заплати за родители, които са осигурени минимум 24 месеца преди раждането. Със Законопроекта предлагаме и помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за I клас, както е сега, но и за децата от II, III и IV клас. Това е възрастта, в която децата бързо растат и най-малкото, с което може държавата да им помогне, е осигуряване на необходимите средства за облекло и обувки за началото на учебната година. За учебната 2018/2019 г. тази еднократна помощ е 250 лв. Мотиви за нашите предложения колкото щете и аз ще започна с мотивите за предоставянето предоставянето на еднократната помощ за всяко второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати. Ще продължа да повтарям, че това е само за осигурени минимум 24 месеца преди раждането родители. Данните, които всеки може да провери в сайта на Националния статистически институт за населението и демографските процеси, са меко казано притеснителни. И през тази година те представляват тъжна картина и като цяло са преобладаващо мрачно четиво и потвърждават установените от дълги години тенденции, а те са: спадът на населението за страната продължава и броят на българите към 31 декември 2018 г. е 7 млн. 039 души. близо 50 хиляди човека по-малко от края на 2017 г. Основна причина за това е отрицателният естествен прираст. Броят на живородените деца спада. спада. Разликата между 2017 г. и 2018 г. е близо 2000 живородени деца по-малко. Това определя по-ниския коефициент на раждаемост – 8,9 промила. Само за сравнение ще посоча, че откакто в България има статистика единственият период с по-лоши стойности на този индикатор е 1995 – 1999 г. Няма да продължавам нататък с коефициента на детска смъртност и обща смъртност, които остават на традиционно високите си нива – по-високи от средноевропейските. Само ще спомена, че чувството за обреченост е обхванало българското общество. Демографската катастрофа е факт повече от 30 години, а в България все още няма действащи политики за преодоляване на тази надвиснала над България заплаха. И докато причините за отчайващата демографска картина могат да се систематизират и опишат, то за бездействието на управляващите по тази тема няма никакви обясними причини. Тук ще напомня, че последните десетина години страната ни се управлява от ГЕРБ. Като причина за това България да изпадне в тежка демографска криза ще спомена и това, че броят на емигрантите е голям за страната ни. Споменавам този факт, без да обвинявам емигрантите, защото как да обвиняваш хора, които търсят по-добри условия за живот за себе си и за отглеждането на децата си – условия, каквито тук не можем да им осигурим. Човешките ресурси са непреодолим фактор за националното и за регионалното ни развитие. Демографският проблем стана огромно предизвикателство пред националната сигурност на България. Следователно наложително и спешно стана да се намерят и приложат мерки за нова спасителна за страната ни демографска политика. Всяко отлагане във времето ще бъде причина за увеличени разходи на ресурси и огромни икономически загуби. Ще продължаваме всяка година да закриваме не само паралелки в училищата, но и самите училища. Ще закриваме предприятия в малките населени места, ще се наложи да закриваме и отписваме от картата на България цели селища и общини. Мога още много да говоря и да представям статистика и факти, но полза от това няма – трябват действия. Ние не отричаме, че изходът от демографската криза е в добрата социална и икономическа среда. Оправим ли икономиката ще се подобри и икономическата среда и макар и бавно ще започне да се подобрява и демографската картина. Значи ли това, че трябва да стоим и да чакаме невиждани ръстове в икономиката, защото въпреки хвалбите на премиера за невиждани и нечувани ръстове на икономиката за десетте години, които управлява ГЕРБ няма по-висок годишен ръст от 3 – 3,5%?! Не отричаме, че е необходим цялостен и комплексен подход за решаване на демографския проблем и произтичащите от него проблеми, но това означава ли, че трябва да стоим с кръстени ръце и да не предлагаме дори и частични мерки, които да допринасят за увеличаване на раждаемостта?! Бездействието от страна на правителството по въпросите на демографията ни кара да внесем това предложение за предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати. Очаквам подкрепа от всички парламентарни групи и ще Ви кажа тук, от трибуната, че с интерес ще следя гласуването на моя съименник и колега Георги Марков, когото не виждам в залата, но когото много уважавам, макар че сме на различни политически позиции, защото той много пъти, включително и от тази трибуна, промотира подобни мерки за подпомагане на семейства на новородени деца, прилагани в Унгария, за които той твърди, че дават резултати в битката с демографската катастрофа. С интерес ще следя и подкрепата на ДПС, защото със започване на лятната сесия те анонсираха определени политики в подкрепа на семействата и децата. Сега стигам до мотивите за другото ни предложение – помощта за началото на учебната година за децата от семействата с ниски доходи да се разшири не само за I клас, както е сега, но и за II, III и IV клас. И тук мотивите са свързани преди всичко със сериозната бедност и социално разслоение в българското общество, които непрекъснато нарастват. Хората, които получават доходи под необходимите за нормален живот спрямо българските стандарти, достигнаха 71%. Отношението между доходите на 20-те процента най-бедни и 20-те процента най-богати нараства от 6,5% през 2011 г., на 6,6% през 2013 г. и на 7,7% тоест близо 8%, през 2018 г. България е сред страните от Европейския съюз с най-голямо финансово разслоение на населението, което вместо да намалява се увеличава. Делът на работещите бедни достигна 10%, при 7,2% през 2013 г. Хората на минимална работна заплата, които работят в България, са 470 хиляди или това са 21% от наетите С доходи под границата на бедността, която за 2019 г. е 348 лева, живеят над 24% от населението, а цените на основните стоки и услуги, употребявани от обикновените българи, нарастват с по-високи темпове от ръста на доходите. Издръжката на живот става все по-трудна – близо две трети от разходите са за храна, отопление, осветление, транспорт, от което следва, че всяко ново увеличение поставя пред сериозно изпитание значителна част от българските домакинства, независимо че имат някакъв ръст на доходите. Съгласно последните данни на Евростат България еднолично оглавява негативната класация за най-високи неравенства в Европейския съюз. И на този фон статистиката показва, че негативни тенденции за увеличаване на бедността и риска от бедност в най-голяма степен се отразяват при семействата с деца, при осигуряване на нормални условия за отглеждане и живот на тези деца. В риск от бедност и социално изключване в България живеят 41% от българските деца над 510 хиляди. Без да задълбавам, ще спомена само хилядите отпаднали от образователната система деца от I до IV клас. Защо са отпаднали? Някой прави ли анализ? Може пък мъничко помощ такава, каквато предлагаме ние, да направи така, че част от тези деца да не отпадат от училище. Няма да продължавам със статистиката за деца с материални лишения и потребности, които не могат да бъдат удовлетворени поради финансови причини. Ще отбележа само, че говоря не за прищевки, а за потребности като извънкласни учебни и извънучебни редовни занимания – с плуване, свирене на музикален инструмент и други подобни, почивка извън дома, отделни дрешки за игра навън и за училище, купуване на книги извън безплатните учебници, купуване на поне два чифта обувки – зимни и летни, и така нататък. и така нататък. Това са нашите деца – човешко ли е, цивилизовано ли е да не можем да задоволяваме потребностите им, и то елементарните потребности?! Ние страна от Европа ли сме? И защо се сърдим на Европа, че ни дели на две скорости, и защо ние допускаме такова разделение сред децата на България? Нашите деца на колко скорости живеят? Тази ужасяваща статистика изисква спешни засилени конкретни мерки освен за повишаване на раждаемостта и за стимулиране на отговорно родителство, но и за подпомагане на децата от семейства с ниски доходи и осигуряване на поне минимални условия за посещаване на училище. Допълнителните средства, необходими за тези мерки,

защото помощите са еднократни, може да се съобразява и с възможностите на държавния бюджет. Всяко гласуване „против“ това предложение

Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, госпожо Лечева.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 Днес България е изправена пред тежка демографска криза. Налице са негативни, тревожни, влошаващи се и задълбочаващи се демографски показатели. За огромно съжаление, това вече не прави впечатление, нито вълнува, като гледам и атмосферата в залата – нито патриотите, нито родолюбците, нито гражданите за европейско развитие на България. Даже начинът, по който минаха дискусиите в Комисията гледат с досада към това, което представя опозицията, като че ли затормозява работата на Народното събрание. За съжаление, тези тежки тенденции влияят върху стабилността на основни социални системи, като пазара на труда, пенсионната система, здравната система, системата за социално подпомагане. Икономическата и социалната обстановка не стимулира младите българи да създават и отглеждат свое поколение днес в България. Младите семейства живеят в несигурност за работа, за постоянни доходи, за кариерно развитие, за условия, гарантиращи отглеждането на деца. Това стимулира продължаващите миграционни процеси на младежите до 30 години, което от своя страна засилва тенденцията за състаряването на нацията. Задълбочават се вътрешнотериториалните диспропорции. Продължават процесите на примитивизиране и закриване на основни социални инфраструктури в малките населени места. Големи територии от държавата прогресивно се обезлюдяват. Дееспособното население се оттегля, младото поколение е изключително малко, а общата култура и образованост рязко спадат в тези населени места. Животът и отношенията се примитивизират. Достъпът до детските ясли и градини не е гарантиран за всички деца. Разширяването на социалните услуги за семейства и деца изостава далеч от нуждите на младите хора. Нужни са днес комплексни мерки за социална защита на отговорни родители и поощряването на отговорното родителство. Затова днес предлагаме част от нашите мерки, които сме предлагали многократно, като алтернатива за развитие на България в нашия нов модел за алтернативно развитие на България. предлагаме стимулиране на осигурените родители – на тези, които са били част от осигурителната система 24 месеца, при раждане на второ и трето дете с еднократна помощ в размер на 10 минимални работни заплати. Предлагаме разширяване на еднократната помощ за началото на учебната година за деца от социално слаби семейства. Това е най-важният етап според нас от развитието на децата – времето от I до IV клас, когато се формират трайни навици, знания и умения у децата. Демографският проблем е нерешим без инвестиции. На тези средства трябва да гледаме като социални вложения с висока възвръщаемост, а не като допълнително финансово бреме. Балансираното демографско развитие на населението и повишаването на качествата на човешкия капитал се превръщат все повече в основен елемент на националната сигурност. Затова днес са необходими и спешни мерки за преодоляване на най-голямото предизвикателство пред България, именно демографската криза в нацията.

Няма реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Ганчева.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Законопроектът предвижда въвеждане на нов вид еднократна помощ за ученици, записани във II, III и IV клас по подобие на еднократната помощ, която се полага на записани ученици в I клас, съгласно чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца. Един от аргументите на вносителите е, че в тази възраст децата бързо растат и бедните семейства имат нужда от подкрепа за осигуряване на средства за облекла и обувки за началото на учебната година. От мотивите не става ясно на какъв принцип ще се определя, че именно децата до IV клас имат по-сериозна нужда от подкрепа в сравнение с останалите ученици. Еднократната помощ за ученици, записани в I клас, се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършване на I клас, освен ако това е невъзможно по здравословни причини. От предложения законопроект не става ясно дали за децата, за които помощта е възстановена до края на I клас, същите ученици ще получат подкрепа при записване за II, III или IV клас, въпреки че семейството вече е санкционирано. Основният риск от въвеждането на новия вид помощ освен липсата на финансова обезпеченост по бюджетна програма „Подпомагане на семейство с деца“ на Министерството на труда и социалните политика за 2019 г. е и неравнопоставеността на учениците до XII клас. Независимо от възрастта на детето всяко семейство има разходи за подготовка на учебния процес на всяко свое дете, независимо в кой клас записва и учи то. Освен това задържането на децата в училище не може да бъде извършено само с финансова подкрепа. Съгласно данни от Националния статистически институт относителният дял на децата от I до IV клас спрямо общия брой на децата в началния курс на обучение, броят на тези, които напускат училище, е много по-малък в сравнение с тези, които напускат училище от V до XII клас. В мотивите на предложения законопроект не са включени подробни разчети колко семейства ще имат право на помощта. Предложението за финансиране чрез настоящото преизпълнение на бюджета не може да гарантира финансиране на мярката на по-късен период от годината или през следващите години в средносрочен план, поради което е необходимо да се направят подробни разчети за необходимия ресурс в средносрочен план, както и за сметка на кои разходи се предлага да бъде финансиран този нов подход. По данни на Министерството на финансите необходимите средства за реализиране на тази мярка са 30 милиона годишно. Предложеният законопроект не отчита и последните изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца, които ще влязат в сила от 1 август 2019 г. във връзка с изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в I клас, на два пъти: 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. По отношение на предложението за промяна при предоставяне на еднократна помощ при раждане на второ и трето дете, следва да се има предвид, че семейните помощи не се дължат само на осигурените лица, а на всички български граждани, които отговарят на условията, установени в Закона за семейните помощи за деца. Семейните помощи за деца се финансират изцяло от държавния бюджет и нямат характер на осигурителни обезщетения по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване. Конкретно, еднократната помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца е право на всички майки при раждане на живо дете и се отпуска без доходен тест. Поставянето на условия за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането, за да се получи по-високият размер на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете, е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца. Във връзка с посочения от вносителите мотив за предложенията с оглед подпомагане на децата от семейства с ниски доходи не става ясно защо именно неосигурените родители са изключени от по-високия размер на помощта. Налага се изводът, че вносителите считат, че неосигурените родители разполагат с по-високи доходи от осигурените. Същевременно семейните помощи за деца не са помощи за справяне с бедността, те не се основават на гарантирания минимален доход, не представляват издръжка на детето или семейството, както и не са социални помощи и не целят да допълнят или заместят доходите с оглед задоволяване на основните жизнени потребности на децата. В мотивите няма посочени конкретни източници на финансиране, а се приема, че необходимият ресурс може да бъде осигурен, цитирам: „При изпълнението на бюджета и наличните резерви“. Това противоречи на Закона за публичните финанси, че преизпълнението на приходите за текущата бюджетна година

В заключение, финансовото стимулиране не може да бъде водеща мярка за насърчаване на раждаемостта и за задържане на децата в училище. Стимулирането на раждаемостта се нуждае от комплексен подход и интегрирана система, от междусекторни политики, които да доведат до сигурността, необходима за семействата при вземане на решения относно отглеждане на повече деца. Поради всички тези причини, анализирани и изтъкнати от мен, народните представители от Политическа партия ГЕРБ ще се въздържим от подкрепа на този

Благодаря, господин Председател.

да не отпадат в следващия курс. За финансирането. Ние ще направим това предложение, когато правим държавния бюджет. Тогава вече не знам какви ще са Ви мотивите и какво ще отговаряте. Не мога да разбера как може да прекроявате бюджета за за изтребители, за друго, пък да проявявате такава ниска социална чувствителност за българските деца? Няма да се съглася по никакъв начин, че това, което правите, е в полза на бюджета. Това нито е в полза на бюджета, нито е в полза на българите, на децата. За дискриминацията. Тъй като няма време и, за да не отнемам повече време, няма да Ви отговарям. Вие дискриминирате ли останалите, когато давате само за I клас? Защо когато въвеждаме някакъв критерий за получаване на помощи – помощите се получават под условие, и ние сме предложили условието да бъде осигурени родители през последните 24 месеца – ако това Ви притеснява, че е дискриминация,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ганчева, много ясно и последователно във Вашето изказване посочихте аргументите защо не трябва да бъде подкрепен този законопроект. Аз бих добавила обаче, че Вие изпуснахте много важен, също силен аргумент защо не трябва да се подкрепи този законопроект. Няма как социалното подпомагане да бъде единственият инструмент за борба с бедността и задържане на децата в образователната система. Няма как с финансови стимули ние да задържим децата в училище. Социалните стимули не могат да утвърдят разбирането, че образованието е ценност, която трябва да бъде изградена в децата в най-ранна възраст и това може да стане в семейството. Това е изключително важно! Всички тук говорим за комплексен подход, комплексни мерки за справяне с този проблем – това го казаха и отляво, не говорим за мерки на парче с неясен характер, които не се знае дали ще имат някакъв дългосрочен ефект. В момента образованието е приоритет на това правителство и има много добри мерки и добри резултати по отношение на механизма за обхващане и задържане на децата в образователната система. За последните две години в училище са Само през тази учебна година отпадналите от образование са 5200 деца на фона на отпадналите през учебната 2017 – 2018 година, когато са били 14 хиляди деца и 2016 – 2017 учебна година, когато са отпаднали

моята реплика е свързана с това, че няма да се задълбочавам в критериите, по които сме избрали и защо сме казали само от II до IV клас и как така решихме. За критерии няма да говорим, защото можем да си задаваме много въпроси по какви критерии се отпускат милиарди, а тук става въпрос за 30 милиона. Въпросът ми е: след като твърдите, че финансовото стимулиране не може да е водещ мотив – това беше един от аргументите Ви, Ви питам: защо тогава разделяте еднократната помощ за I клас на първи и втори срок? Това беше Ваше предложение – разделихте тази помощ. Нали финансовият мотив не може да бъде стимул, а на практика това е точно финансов мотив, защото по този начин Вие казвате: само ако детето ходи на училище, ще му дадем половината от тези пари в началото на втория срок. За дискриминации тук няма да говорим, защото ако погледнем колко от българските семейства получават с популярното название „детски надбавки“, ще видим, че и там има критерий и той е подоходен критерий. Значи можем да кажем, че и там има дискриминация.

По начина на водене – заповядайте, господин Гьоков. Господин Шопов е заявил изказване, след това госпожа Нинова. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, допуснахте под формата на реплика госпожа Ангелова да направи изказване по същество. Не че имам принципно против това, че тя направи изказване по същество, но по този начин лишавате от възможността мен и моите колеги да ѝ направим реплика. Мисля, че това е недопустимо. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гьоков. Господин Шопов, заповядайте за изказване.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Ако от „Атака“ имаме критика към внесения законопроект от БСП, тя е, че предложенията са плахи и нерешителни. Ние очаквахме много по-обхватни, много по решителни идеи и предложения в насока за стимулиране на раждаемостта, защото това, което се прави, въпреки всички съждения, които се направиха от ГЕРБ, е важна мярка в насока за подобряването на демографския проблем. Кризата е невероятна. Сигурно демографската криза е най-тежката от всички кризи, обхванали останалите системи от обществения, икономическия и политическия живот, и в тази насока са необходими всеобхватни мерки. Тези мерки трябва да бъдат консенсусни според мен. Всички политически сили трябва да седнем и да помислим как да променим отрицателната тенденция относно демографията в страната. Модели има в по-близки и далечни страни. Може би най-работещият е унгарският модел – това, което Орбан прави

трето дете – всички знаем какво се случва там. Явно е, че в държавата има пари щом се дават милиарди за самолети, има пари да се дадат и за раждането на деца, защото това се цели в момента. има пари, защото непрекъснато премиерът, финансовият министър говорят за преизпълнение на приходната част в бюджета от събиране по пера – акцизи,

трябва да говорим и по другия въпрос, което е абсолютна аномалия и която всички управляващи до момента пропускат. В предизборните кампании се бият в гърдите, че когато дойдат на власт ще решат проблема. Не може, несправедливо е и абсолютно неприемливо е едни родители и едни деца да получават детски надбавки, а други – по причина, че имали по-високи доходи, колко ли високи са те, понякога се касае до няколко лева или до няколко десетки лева, не могат да влязат в границите, при които да получават детски надбавки. Трябва да се сложи край на тази несправедливост. Детето е дете и не е критерий за това дали ще се получават надбавки в доходите на родителите. Надбавките се дават за друго. Те са признание, че родителите се грижат за това дете. Те са стимул за другите родители, които трябва да мислят и да имат усещането, че държавата по този начин стои зад тях. Тези пари може и да не са много, но се касае за особената връзка на обществото с родителите и с децата за това, че държавата се грижи за тях, има връзка между обществото с нуждите на децата, с тяхното подпомагане. Да даде господ икономиката да се развива добре, да се реализират онези мерки, които трябва да се осъществяват – да има повече пари в хазната, да влизат повече данъци, да влизат повече приходи, и да се върви към увеличаването на размера на детските надбавки, за което обаче първата стъпка всички деца в България, без значение на доходите на родителите им, да получават детски надбавки. Трябва да се сложи край, пак повтарям, на тази несправедливост, на тази аномалия. Ние от партия „Атака“ сме били винаги изключително настроени и на позицията, че за социалните нужди в социално отношение държавата трябва да прави много повече. Ние сме били винаги за социална пазарна икономика, което е един от елементите на национализма. В социалната пазарна икономика грижата за хората, грижата за децата е основен стълб в нашето верую, в нашата идеология, и всякакви мерки, които бъдат предприемани в тази насока, виждаме, макар и скромни, макар и нерешителни,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

с една лека поправка. Казахте, че мерките са половинчати. Но аз мисля, че колегите от левицата са реалисти, защото ако трябва тези мерки да бъдат въведени до ХII клас, преди малко изчислих по една много проста методика – Министерството на финансите казва, че до IV клас, ако тези мерки, които предлагат левицата, бъдат одобрени от нас, от парламента, на бюджета ще коства 180 млн. 491 хил. лв. годишно. Умножете по три до ХII клас, цифрата става годишно около 725 милиона. Истината е, че на този етап държавата не може да си го… Да, добре. Не съм толкова добър в математиката. Хайде 180 милиона да бъдат, още по-зле. Истината е, че държавата не може да си позволи на този етап това нещо и предполагам затова колегите от левицата са били ограничени в това искане. Благодаря.

Това беше мнението на НФСБ. Мнението на „Атака“, становището го изразих, и то е безспорно и ясно. Такова е било мнението на „Атака“ през всичките 15 години от съществуването ни на политическата сцена, и никога няма да се промени, то ще бъде и константно. Когато се касае до социални права на българските граждани, бюджетът трябва винаги да намира пари. Как се намериха пари за децата с увреждания? И това беше непредвидено, и това беше неочаквано. Някой съжалява ли за това? Беше постигната голяма стъпка. Пак повтарям, щом има пари за скъпоструващи изтребители, трябва да има пари и за българските деца. Някои ще ме обвинят в популизъм, говорейки така. Мога да бъда обвинен, ако това беше откъслечно, това беше инцидентно мнение и становище в настоящия момент. Може да проверите изказванията ми от тази трибуна за всичките години и ще видите, че съм говорил в същата насока. Не бива да се прави тази сметка – 700, 800 милиона, 140 милиона, 150 милиона. Затова БСП са, предполагам, и скромни. С тези, пак казвам, половинчати стъпки разчитат тяхното предложение да мине. Явно е, че те можеха тук да заложат много по големи много по големи числа. Тези пари са реалистични, тези пари са съвсем във възможностите на българската държава да бъдат отделени, и аз говоря за това. Ако приемем това предложение, това ще бъде началото на нова философия в политиката, на нов момент. До този момент нищо не е направено за демографията, включително от „Обединените патриоти“ имаме вицепремиер по демографията. Не искаме на нашата съвест, на нас, да тежи тази отговорност. До този момент по въпросите за демографията не е направено нищо, и трябва да го да го признаем. То може да бъде направено, по средата на мандата сме, само с такива стъпки, които не са решителни, но са индикативни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Продължаваме с изказванията. Уважаема госпожо Нинова, имате думата.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

в България има тежка демографска криза. Някои експерти дори ни предупреждават за демографска смърт. Младите напускат България и трябва да им помогнем с всички стимули и възможности на държавата, за да ги задържим тук. Работещите бедни се увеличават и също трябват мерки и в тази посока за подпомагането им. Дотук всички сме единодушни за това. Думи обаче, само думи, облечени в тези години в множество стратегии, доклади, доктрини, отчети и никакви действия. Ето ние днес от „БСП за България“ предлагаме алтернатива, действия, решения. Какво получаваме от другата страна? Разбира ме, че „Обединените патриоти“ току-що се скараха вътрешнокоалиционно, въпреки че имат общ представител – вицепремиер по демография. Не могат да се разберат, а са част от това управление и би трябвало да вземат мерки! ГЕРБ казват, тепърва след 10 години управление: трябва цялостен подход. Дайте го, уважаеми колеги! Ето, ние Ви предлагаме нещо. Според Вас то било на парче и трябвало цялостен… Като трябва, кой трябва да го направи? Не сте ли Вие управляващите? Какво предлага БСП? Между другото, добър европейски опит, почерпили сме и оттам – еднократна помощ за второ и трето дете в размер на 5600 лв. тази година; ако догодина се увеличи минималната на 610 лв. увеличаване на помощта от I до IV клас и връщане на тази помощ обаче, ако не ходиш на училище. Сега да видим защо сте против? Иска ми се да пренебрегна слабите аргументи, като например, че било дискриминация до IV клас. Сега не е дискриминация за I клас, така че тези мотиви ще ги оставя настрана. Другите – БСП не била дала обосновка. е копи пейст на Ваши мнения по други закони. Ако бяхте прочели, уважаеми управляващи, какво предлагаме, щяхте да видите, че ясно сме изчислили, че се отнася за 120 хиляди деца, че ще струва 90 млн. лв. Имате обосновката по брой и обосновката по пари. Основният аргумент, който изтъквате: няма пари, трябва актуализация на бюджета. Уважаеми управляващи, за един месец ще правите два пъти актуализация на бюджета по средата на годината един път, за да намалим партийната субсидия, и втори път, вероятно следващата седмица, за да увеличите дефицита на близо 3 милиарда и да вземете нови заеми. За един месец две актуализации, но, видите ли, за едни 90 милиона за децата, за младите семейства, за демографската катастрофа няма пари и не може да се прави актуализация на бюджета. Източник не сме били посочили. Много ясно пишем: източник – излишъкът. Не можело! По Закона за публичните финанси това не ставало така, защото харченето на излишък трябва да се одобри от Народното събрание – да се предложи от Министерския съвет и да се одобри от Народното събрание. събрание. Питам господин Борисов: Народното събрание одобри ли Ви да изхарчите 2 млрд. лв. извън рамките на бюджета през 2018 г., в края на годината, ей така, минавайки по градове и села, еднолично по свое усмотрение и по свое решение, за да си правите пиар? Как така тогава Законът за публичните финанси не работи и не важи, а за българските млади семейства и за българските деца не можело да стане без актуализация на бюджета?! Питам господин Борисов тази година преди изборите изхарчи ли също така извън бюджета, одобрен от Народното събрание, минавайки с джипа по България, през прозореца на колата си, стотици милиони левове, без Народното събрание да му ги е одобрило? Защо за този човек Законът за публичните финанси не важи, а за работещите бедни, за младите семейства, за децата, при абсолютно установена от всички ни демографска катастрофа, това да важи? Къде Ви е еднаквият аршин?! Аргументите Ви са слаби. Накрая оценката: правителството се справя добре с този проблем и, видите ли, дайте да не приемаме предложенията на БСП. Колко добре се справя правителството? В риск от бедност или социално изключване живеят 41% от българските деца, близо половин милион. Делът на работещите бедни достига 10%. Уважаеми колеги, през 2013 г. беше 7%. Вижте за Вашето управление с какъв темп расте делът на работещите бедни. През 2018 г. населението на страната намалява с близо 50 000 души – 49 995. През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца, в сравнение с предходната година са намалели с 1758. Е, така ли добре се справя правителството при тези данни?! Дайте да говорим сериозно по въпроса. Някой от колегите призова за съгласие. Демографският проблем, криза или смърт, както някои вече наричат, че се намира България, наистина изисква национално съгласие. Не можете да си затваряте очи с клишетата „Няма пари!“, „Трябва да се прави актуализация на бюджета.“, „Правителството се справя добре с розовите очила.“ Това не работи, уважаеми колеги управляващи! Виждате статистиката, и тя върви надолу – всяка година надолу! Прогледнете! Дайте да седнем и да решим стъпка по стъпка този въпрос. Той изисква години, години наред последователна работа, а не едните да направят нещо, други да дойдат да го отменят и да започнат пак отначало. Демографският проблем е този, който изисква в най-голяма степен национално съгласие. Не отричайте това, което предлага опозицията, само защото го предлага тя. Дайте Вашите предложения между първо и второ четене, да седнем и разумно да решим – ето това ще прави политическата класа, за да спаси българската нация. Иначе изчезваме! И който и да управлява, ще го прави независимо от партийните ни различия и от програмите. По други въпроси можем да спорим, но демография, здравеопазване и образование са неща, които стоят над всичките ни партийни интереси, над всеки един от нас тук. Вероятно няма да ни има в тази зала, ще дойдат други българи – дано да мислят и те отговорно по тези въпроси и да продължат нещо, което ние отговорно можем да започнем сега. Затова Ви призовавам: подкрепете на първо четене Закона,

за това да се въведе забрана за абортите. Понеже говорим в момента за демография – този въпрос е изключително актуален, темата е комплексна. Когато говорим за подпомагане, трябва да говорим за раждаемост, а това е свързано и с абортите, защото много от абортите се правят и по социални причини, поради невъзможност на родителите да издържат, да гледат децата, които ще дойдат.

и другите две партии от „Обединени патриоти“. Нека най-после в обществото да стартираме тази много голяма тема, защото, госпожо Нинова, всеки ден средно по около осем деца става причина да не се родят – на година те са около двадесет и пет. По телевизия Алфа представихме и изчислихме, че в годините на прехода още една България щеше да съществува и щеше да се роди, ако не бяха абортите. Темата е фундаментална! Тя е въпрос на възгледи, които са в базата на всяка една политическа сила. Ние знаем, че Вие сте социална, но и либерална партия – лява. Знаем, че по принцип левите партии

съюз – в Полша, в Чехия, в Италия и в Германия. В скандинавските страни знаем как стои въпросът – там либерализмът е разцъфтял и взел невиждани размери.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

на първия учебен срок, и 125 лв. в началото на втория учебен срок, ще решите проблема с бедността и със задържането на децата в училище? Естествено, че не! Това е една утопия, която Вие искате да ни наложите, това е поредното популистко предложение от Ваша страна. Много Ви моля, качете се на машината на времето и се върнете в 2019 г.! Стига с тези социални помощи! Социалните помощи бяха в едно друго време, когато Вие управлявахте, когато заплатата беше един долар – хората не можеха да си купят даже един хляб. (Шум

Понеже заедно с предложението на колегите от БСП се води дебат за демографската криза – аз не съм съгласен с плоскостта, върху която се води този дебат. Тук се твърди, че това е социален проблем. Това не е социален проблем, колеги. Това е културен проблем! В България този проблем започва 60-те години – 60-те години, когато раждаемостта спада рязко. Разбиването на патриархалното семейство, изгонването на Господ от училище от тоталитарния режим са едни от причините за тази криза. (Възгласи от „БСП за Вашата идеология – и тук специално към господин Паунов: господин Маркс казва, че семейството е структура, която експлоатира, и то трябва да бъде разрушено. Това е един от проблемите за демографската криза не в България, а в цяла Европа. И това е трагедия! А за България ще Ви кажа – имаме, да, имаме по-ниска раждаемост в момента, само че ще Ви кажа нещо друго: 1990 –1997 г. най-много хора напуснаха България, и то хора в млада възраст, хора, които родиха децата си навън. И днес имаме по-малко поколение, което е родено 90-те години – 2001 – 2002 г., просто поколението е по-малко и то ражда по-малко. Логично. Пак ще Ви кажа обаче, не е лошо да водим този дебат, но да го водим като дебат, който очертава демографския проблем като културен. Например кое е по-важно – децата или кариерата? Защото в момента е по-престижно да имаш добра кариера, отколкото да имаш деца.

Уви! Така желанието и намерението да Ви привлека вниманието и да търсим съгласие няма да се случи. От това, което чувам от ГЕРБ, нито желаете да проумеете проблема, нито желаете да търсите решения. Отново лозунгите как всичко сега е розово и връщането в 60-те години назад във Вашите представи са аргументи!

Призивът да слезем от машината на времето по-скоро го отправете към Вас! Слезте от тази машина, в която единствените Ви аргументи са връщане 50 години назад и като граждани за европейско развитие на България погледнете днес и бъдещето! Защото, госпожо Ангелова, казвате да слезем от тази машина на времето, но знаете ли, че в Европа например тези мерки, които днес ние предлагаме, се прилагат? Знаете ли, че предложението на БСП за намаляване на ДДС върху детски стоки и храни е практика почти в две трети от европейските държави? Знаете ли, че предложението на БСП за семейно подоходно облагане, тоест намаляване на данъците на млади семейства с две и повече деца, е европейска практика? Уважаеми граждани за европейско развитие на България, прогледнете за съвременна България и съвременна Европа! Наистина свалете тези розови очила, отворете си очите за проблема и дайте да го решаваме! Агресията срещу опозицията, само защото тя го предлага, не носи нито на Вас, нито на нас. Когато спечелим избори и управляваме, ние ще го направим. Но сега трябва да започнем, защото твърде много закъсняхме! И само с връщането на аргументи за миналото няма да стане! Уважаеми господин Шопов, за Вас – като си внесете предложение и законопроект за забрана на абортите, ще Ви кажем какво е нашето мнение и ще покажем с начина на гласуване.

господин Биков, български Чърчил! Изключително много Ви уважавам, защото Вие сте изключително подготвен човек, чели сте Маркс, но не сте го разбрали. Първо, трябва да Ви кажа, независимо че Маркс атакува семейството, България по време на социализма наближаваше девет милиона, а сега сме под седем. Ще Ви дам една друга сравнителна характеристика. По едно и също време

независимо от Маркс – и не искам да отивам малко на Изток, където независимо от Маркс, Китай наближава милиард и половина. Трябва да Ви кажа и нещо друго. При социализма

Загубилите изборите отново са в залата, отново отвориха торбата с лъжите, измамите и илюзиите и отново се готвят за следващи избори. Това е добре. Много хубав конгрес направихте – избрахте правилния лидер, за който се кръстихме с две ръце, и след тези избори ще изчезнете, и аз ще Ви кажа защо. Когато говорите за демографската криза, днешното състояние е заложено в миналото. Не друг, бившият секретар на Централния комитет на БКП заяви на 12 юни миналата година по медиите в интервю, че БКП в лицето на Младенов, на своите лидери – на Луканов и Атанасов, на 10 ноември са ориентирали България към капитализма. И казва: „Построиха капитализъм от най-уродлив тип, който прогони два милиона млади българи!“. За да ги няма два милиона млади българи, е виновна Българската комунистическа партия и нейното ръководство! (Шум Две години лъжи, интриги, илюзии от страна на Вашия лидер и Българската социалистическа партия, четири месеца партизанско движение… ПРЕДСЕДАТЕЛ нова визия, обикаляхте страната, говорихте с хората. И какъв беше резултатът с новата визия и с новата телевизия? Ще Ви кажа. В Мизия, родният град на госпожа Нинова,

Изчакайте, ще Ви дам думата, нека да минат репликите. Заповядайте, уважаеми господин Главчев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, Вие направихте много хубав исторически преглед, но забравихте да кажете нещо конкретно по темата. Не Вие, господа от БСП, а правителството на Бойко Борисов преди две години и половина възложи на Българската академия на науките разработка за справяне с демографската криза. Чували ли сте го това нещо?

този доклад на БАН беше представен на правителството и по него работят в момента три министерства: Министерството на образованието, Министерството на социалните грижи и Здравното министерство. Разработката е до 2040 г. Там е записано от експерти на БАН – разработката е хиляда страници и сигурно е трудна за четене, хиляда страници са много – дадени са различни модели и мерки за справяне с кризата,

ГЛАВЧЕВ: Да, да, аз затова не съм съгласен с това, което казва господин Гърневски и му казвам, че трябваше това да спомене. Така че правителството на Бойко Борисов е поръчало тази разработка и тя е изпълнена, и се работи в момента. Вижте, че до 2030 г. – хиляда страници, още един път Ви казвам, е разработката и се работи по нея – до 2030 г. тенденцията е такава, за която и Вие говорите, и всички знаем, лоша е, не е благоприятна тенденцията до 2030 г. Там са предложени мерки дотогава да бъде забавен

Реплика – господин Попов. Отказвате реплика. Господин Гърневски – дуплика. ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Да, конкретно ще бъде. Господин Главчев, много далеч отивате във времето. Да, ГЕРБ вече 10 години лекува раните от 70-годишното скрито управление, особено последните 20 години на БСП. В 2030 г. сигурно ще се обърне трендът, но хубавото е, че няма да има кой да пречи още след тази година. Защото след тези избори есента, след поредната загуба, която БСП ще отнесе, и както са се хванали гуша за гуша, най-късно до Коледа ще се издушат.

ще останат крадливи комунисти – капиталисти.

реплика или процедура по начина на водене, защото на господин Гърневски, освен че му спряхте звука и му отнехте думата, трябваше да го изгоните от залата. Гледаме закон, гледаме конкретна точка, предложена и гласувана от Народното събрание. В изказването му нямаше една дума по закона, поне заглавието да беше цитирал! След това дадохте реплика След това дадохте реплика върху никаквото му изказване – не по закона. След това му дадохте дуплика отново да говори глупости и да занимава българските народни представители и българските граждани с неговото неизживяно детство отпреди 60 години, а ние гледаме с бъдеще напред – за сегашните деца и за бъдещите деца. И Вие стоите зад мен и си го гледате, и си го слушате. Този човек трябва да го отстраните от залата в този момент, в който, не само че излиза от темата няколко пъти, Вие го предупредихте, основателно му взехте думата, но си позволи да обижда, позволи си да говори клевети и Вие стоите отзад и гледате. Хайде, дайте тон в това Народно събрание за съгласие, каквото искате! А на практика – елате, елате да работим заедно – а като дойдем да работим заедно, почвате да правите глупости! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Господин Председател, наистина молбата ми е оттук нататък да следите за

Господин Председател, искам да Ви обърна внимание за следното: позволихте наистина на господин Гърневски доста време да не говори по темата. В предният случай – с господин Свиленски, не само му спряхте микрофона, ами го свалихте и от трибуната. Госпожа Дариткова, господин Председател, много пъти призовава да бъдем конструктивни, да работим. Хайде да работим! Ама такива някъде ги скрийте или не ги пускайте, скрийте ги някъде. ще работим конструктивно – е, как ще работим с двойния аршин, пак наши, пак Ваши? Така че запишете си още веднъж, господин Председател, одеве, където си записахте,

Благодаря, господин Председател. И аз искам да Ви призова да бъдете обективен водещ на заседанието на Народното събрание, защото допуснахте от тази трибуна да се говори за Маркс и Енгелс, които не зная точно какво отношение имат по това нещо, което разглеждаме сега като точка от дневния ред.

а не допуснахте да се говори какво обидно има от това – сега чух, че било обидно, нанасяли сме обиди. Кой е от Мизия, кой от Крушовица, кой от Воднянци, както съм аз, какво обидно има в това? И защо отнехте думата на господин Гърневски, който много точно говореше по темата? И резултатите от изборните комисии в първа секция в Мизия не са обида за никого, те са факт. Бъдете обективен, господин Председател, бъдете обективен! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев. Обявявам 30 минути прекъсване в работата. Благодаря,